prijeći na - Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o genetski modificiranim organizmima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 645;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 Raspravu o konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješća ovih radnih tijela Hrvatskog sabora primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice Vlade RH dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra zdravlja Marijan Cesarik. Izvolite. **Cesarik, Marijan** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. ukratko i ovdje predloženim izmjenama mijenjaju se odredbe koje spominju nadležnost Državnog inspektorata i usklađuju se prema novonastaloj podjeli, odnosno u dijelu provođenja službenih kontrola nad označivanjem Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra zdravlja. Da li predstavnici radnih tijela žele iznijeti izvješće radnih tijela? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Branko Kutija. Izvolite kolega Kutija. Zahvaljujem se gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Ja ću isto tako biti kratak kao što je bio i zamjenik u pojašnjenju Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o genetski modificiranim organizmima vezana je za inicijativu 2001/18 EZ znači mijenja se nadležnost nad provođenjem inspekcijskog nadzora i službenih kontrola u dijelu označavanja GMO organizama i proizvoda koji sadrže

Državni inspektorat prestao je sa radom 1.siječnja ove godine donošenjem zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustroju odnosno ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Članak 13. navedenih izmjena i dopuna zakona propisuje kako će Vlada RH u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona uskladiti Uredbe o unutarnjem ustrojstvu središnjih tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo odnosno djelokrug rada. Vlada RH uputila je tijekom prosinca u saborsku proceduru 15-tak zakona kojim se prenosi nadležnost sa državnog inspektorata na ministarstva. Isti su doneseni u ovoj sabornici 24. siječnja ove godine. S druge strane Ministarstvo poljoprivrede na službenim stranicama ministarstva 2. siječnja ove godine objavilo kako Ministarstvo poljoprivrede preuzima poslove državnog inspektorata u okviru svog djelokruga od 1.siječnja ove godine te kako građani svoje zahtjeve mogu uputiti na naznačenu mail adresu. Što želim naglasiti? Znači Ministarstvo poljoprivrede je preuzelo nadležnost nad provođenjem inspekcija prije no što je to potvrđeno u ovoj sabornici, ako se vratimo na ova dva zakona koji su očigledno odnosno Zakon o genetski modificiranim organizmima, oni su znači očigledno zaboravljeni kad se raspravljalo o ovom paketu zakona prije otprilike mjesec i pol dana kojima kojima se prenosio inspekcijski nadzor i službene kontrole sa državnog inspektorata na ministarstva. Znači, jasna je nužnost njihovog donošenja no isto tako treba upozoriti na postojanje pravne praznine od gotovo tri mjeseca ukoliko je netko te poslove u međuvremenu obavljao, znači da je kršio zakon. Znači, radio je protuzakonito. Isto tako želim, nije direktno vezano uz ovaj zakon ali tiče se GMO-a, na zadnjoj sjednici Odbora za poljoprivredu razgovaralo se je o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i vijeća o kloniranju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara. Postojala je inicijativa, ovo sad nema veze s Ministarstvom zdravlja ali ima veze sa Ministarstvom poljoprivrede. Čuli smo od gospođe Španjol da je pokrenuta inicijativa od uzgajivača istarskog goveda boškarina da se dozvoli kloniranje zbog premalog broja grla. Međutim, čini mi se u Jutarnjem listu u nedjelju prošlu da je ta izjava demantirana od samih od samih uzgajivača što hoću kazati, znači da unutar Ministarstva poljoprivrede isto tako postoji nesuglasje i mislim da je to preopasna tema za ovaj igranje kad je kloniranje u pitanju. Isto tako imamo u novije vrijeme određena istraživanja koja ukazuju da ta tema doista zavređuje posebnu pozornost, posebnu pažnju i nemojmo sebi davati za pravo da olako pristupamo tom problemu. Zahvaljujem se. Zahvaljujem se i vama poštovani zastupniče i mogu reći da je vaše maslinovo ulje i vino izvan GMO-a sasvim sigurno. Replika, poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, slažem se s vašom konstatacijom, ali isto tako kolega Kutija, slažem se i s vašom konstatacijom da je evidentno da je onaj tko je predlagao ukidanje državnog inspektorata nije znao što taj državni inspektorat radi jer nije logično ako s jednom rečenicom trebate promijeniti 30 i još nešto zakona da ih niste poslali u … u Sabor je to promijenio. Dakle, ovo je sad definitivna potvrda sve ovo što se događa od 1.1. na ovamo da oni koji su ukidali državni inspektorat nisu znali šta ta institucija radi, pa dapače, čak su se i nabacivali sa blatom na jednu državnu instituciju koja je dobro radila svoj posao. Ali kolega Kutija, tu imate i puno gorih stvari. Očigledno da niti ne znaju što su poticajna sredstva zapošljavanja kroz Zavod za zapošljavanje jer očigledno za 41 mjeru nema novca i mogli bi po onoj narodnoj, pišem ti polako jer ti sporo čitaš, samo Sabor jako brzo čita ali očigledno po našem dnevnom redu da nemamo što čitati. Zahvaljujem se. Pa kolega Šuker, ima jedna pjesma koja se može kazati direktno tiče te teme, bila je popularna prije nekoliko godina. Čini mi se gospođa Obrovac je ukomponirala, pišem pismo, tinta mi se prolije. Znači, očigledno je da je nestalo tinte kad se je razgovaralo o ovim izmjenama paketa svih ovih zakona vezano za državni inspektorat. Hvala lijepo. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub Nezavisnih zastupnika, poštovani zastupnik Damir Kajin, liste nezavisnih, svi su nezavisni koliko ja znam po Ustavu. Hvala lijepa. Poštovana gospodo zastupnici, gospodine predsjedniče, zamjeniče, ministre. Da, dobro, ovdje se nema što raspravljati. Svi smo protiv jasno GMO-a iako ćemo isto tako priznati sami sebi da nažalost taj GMO je prisutan i u Hrvatskoj. Znači, svi smo protiv ali on je prisutan, to je naprosto činjenica. Mi možemo iz toga zabranjivati, GMO je s druge strane znamo tu, ali sve moramo učiniti da ga u Hrvatskoj ne bude. Međutim, evo ja ću isto tu gdje je stao gospodin Kutija ići korak dalje i točno u nedjeljnom Jutarnjem listu, veliki naslov, tko želi klonirati boškarina? Naša se grla množe i bez pomoći a mi nemamo novaca ni za ove koje imamo. Koliko je ta rasprava bila bizarna ili nije na tom saborskom Odboru za poljoprivredu, ne znam, ali znam da je unijela paniku među uzgajivače te autohtone istarske pasmine. Ja samo želim spomenuti da u doba prije traktora kada se volovima orala zemlja, u Istri smo imali oko 30 hiljada što boškarina, što …, što balina, savina, …, itd. Još jednom riječi ću reći sve to da ni na koji način ne. Ako treba taj ponos Istre, kao što i sve što je bilo pošteno ponosno, hrabro na tim prostorima polako nestalo ili nestaje, neka i oni nestaju, ali klonirati ni na koji način nemamo prava. Prije 25 godina izbrojano je bili u Istri 103 krave i o 8 bikova, znači boškarina, sad ih već ima negdje oko 1300, možda i 1500 i zašto bi se ih kloniralo. Osobno ja smatram da je boškarin na dobrom putu da bude spašen, a kako ga se spasilo, tako što ga se ponudilo restoranima i što pojedinci imaju danas razloga da ga uzgajaju jer imaju taj neki komercijalni interes. Ako nemaju komercijalni interes nećemo imati niti boškarine. Da tako nema, rekoh ni boškarina ne bi imali. Znači, vrlo kratko, ne kloniranju, ne GMO-u i mene ono što isto živo zanima, tko je taj koji je pokrenuo tu inicijativu o kloniranju? Da li su to bili neki ljudi iz Istre koji to danas demantiraju ili je to, ne znam, neko tijelo na državno razini? Sve u svemu ono što je bitno kada govorimo o toj temi to su poticaji. Oni su krenuli na inicijativu Dina Debeljuha, ondašnjeg saborskog zastupnika '94. godine, oni su se u međuvremenu istopili, svojevremeno se za kravu i tele dalo dobiti do 8000 kuna poticaja, sada je stimulacija 1926 kuna po rasplodnom grlu. Nema terena za ispašu, treba razriješiti pitanje poljoprivredne državne zemlje, najam države zemlje je u Istri relativno skup, a za jedno grlo vam de facto treba /Upadica predsjednik: Kolega Kajin, možete se vratiti na modificiranje./ … Pa nemamo što govoriti o ovom GMO-u, a mene daleko više zanima ovo što nam netko prijeti naprosto sa tim kloniranjem boškarina. … /Upadica predsjednik: Nemate obvezujući mandat, pogotovo vi ne./ Sve u svemu gospodine predsjedniče dobro je da je gospodin Kutija potaknuo tu raspravu, ja se eto pridružujem to inicijativi, ne GMO-o, ne kloniranju. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Imamo repliku poštovanog zastupnika Branka Kutije. Ispričavam se. Tko je pokrenuo inicijativu vezano za kloniranje boškarina? Odgovor je vrlo jednostavan, odite u Ministarstvo poljoprivrede i oni će vam kazati tko je pokrenuo inicijativu. Nama je prezentirano da je to, pokrenula se ta inicijativa od strane udruženja uzgajivača istarskog goveda koje se zove boškarin. Da li je to točno ili nije, ja ne znam, ali isto tako sam i ja iščitao ovaj tekst kao i vi u Jutarnjem listu, iz njega je vidljivo da oni to nisu pokrenuli. E sad, tko je ja ne znam, isto tako i mene interesira kao i vas. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Ja ne mogu vjerovati da bi to učinili uzgajivači, pod navodnicima, istarskog goveda ili boškarina. Ne mogu vjerovati da bi iza toga npr. stajao gospodin Štifanić koji je predsjednik te udruge i koji to odlučno naprosto demantira. Na isti način to je demantirao i gospodin Gracijano Prekalj iz agencije iz koji je doslovce rekao da kloniranje, umnožavanje, što ja znam, jedinki istog genetskog sustava, istarsko govedo bogato je različitim genetskim svojstvima i to treba sačuvati kao njeno bogatstvo, itd. Znači, ne kloniranju. Ne mogu vjerovati da je ta inicijativa krenula iz Istre, ali ako je potrudit ću se i doći do podatka pri nadležnom ministarstvu i vidjeti tko tu govori istinu, odnosno tko obmanjuje i kako istarsku, tako i hrvatsku javnost. Ne GMO-u, ne kloniranju. Ako treba propasti, neka propadne, ali barem ćemo znati što smo nekada bili, što nas je održalo na životu i kako smo ovaj, opekli. Poštovani kolege, saborska govornica nije predviđena za prikriveno reklamiranje pa makar se radilo o važnoj temi. Molim, poštovani zastupnik Ivica Madić, replika. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo, potaknut sa vašim navodom bizaran rad Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, ja bih rekao da takve opaske ne bi trebalo davati pogotovo što niste bili prisutni. Ono na što reagiram je sigurno i ovo što je rekao kolega Kutija, da je ovo bio način zaštite posebno ugroženih vrsta i da je došao prijedlog upravo … kako je kolega rekao. Što se tiče stava odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora je sigurno ne i kloniranju, sigurno ne GMO hrani. Ono što ste vi sebe doveli u jednu kontradiktornost kada govorimo o boškarinu, da je to posebno ugrožena pasmina, na kraju smo završili sa komercijalom i pitanjem, vrsta je posebno ugrožena, a ona završava na liniji klanja. Prema tome, to malo ne ide jedno s drugim, a način na koji bi se trebala poticati ili davati potpore i za boškarina, RH i struka treba reći koji je to broj boškarina, da to ne bi bilo u nedogled,

Evo, to nas je uznemirilo. I ne slažem se s vama da je i ovdje išta bizarno osim činjenice što se poticaji od 94. godine permanentno smanjuju. maloprije za govornicom da su se oni defacto istopili. Svojevremeno se za kravu i tele dalo dobiti do 8000 kuna, sad ta stimulacija iznosi 1926 kuna. I drugu stvar koju ću vam reći, ne ide spašavanje boškarina bez komercijale. Mi ih moramo uzgajati, mi ih moramo nuditi restoranima, jer u protivnom taj istarski kmet, težak, seljak svejedno neće imati interesa tim životinjama posvećivati svoje vrijeme i njima se baviti. I to mora shvatiti i hrvatska javnost, samo tako možemo spasiti istarskog boškarina. A ne samo tu autohtonu sortu nego možda i neke druge. Njihova cijena u restoranima jasno tog kilograma mesa je neusporedivo veća od ostalih, ali da bi ga uzgojili cijena je isto tako puno veća, a o kvaliteti ishrane da se i ne govori. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je Klub Hrvatskih laburista u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi gospodine Cesarik, kolegice i kolege evo ja ću samo malo iskoristit ovu govornicu. Gospodin Kajin vjerojatno u kloniranju boškarina ima prste gospodin Jakovčić sigurno, pretpostavlja. Rekli ste ne kloniranju ne GMO-u. Prije svega na to je trebalo razmišljati u vremenima kad smo pregovarali sa Europskom unijom. Ovo smo, već su svi do sadašnji govornici rekli da je Ministarstvo poljoprivrede preuzima poslove koje do sada i imao djelomično obavljao Državni inspektorat. Međutim, i u ovom dokumentu a i u svim ostalim dokumentima piše što vjerojatno su svi pročitali Europska unija nam kaže, odnosno nalaže u nekima preporuča koegzistenciju genetski modificiranih usjeva s konvencionalnim i organskim uzgojem. Treba osigurati suživot. Mi smo to prihvatili, prema tome ne možemo sada vikati, mi možemo ovdje s govornice se praviti onako svjesnima što GMO znači. Vi kad s pozornice, trebalo je vikat u onim vremenima kada je to bilo uputno i kada smo mogli nešto promijeniti, ne kažem da ne možemo i sada promijeniti. Hrvatska, slažem se sa onima koji se za to zalaže, Hrvatska bi trebala ostati država očišćena ili trebala je ostati očišćena od GMO hrane, ali kažem bilo bi puno lakše to ostvariti da smo na vrijeme upozoravali da je Hrvatska specifična zemlja i da smo se izborili za to da budemo oaza u Europskoj uniji i da na konvencionalan način i sa usjevima koji nisu GMO. I ne samo da će se osigurati koegzistencija genetski modificiranih usjeva sa konvencionalnim i organskim uzgojem već će u ne tako dalekoj budućnosti GMO hrana preplaviti Hrvatsku. Jesti ćemo ono što ne bismo trebali jesti, jesti ćemo onu hranu koju smo toliko osuđivali i kada smo već pristali na GMO. Treba reći i to da GMO hranu forsiraju velike korporacije jer je njezin uzgoj daleko lakši, jeftiniji, one to čine ne zbog toga što bi činile dobro čovječanstvu nego zbog što većeg profita. Naročito se GMO hrana ukorijenila u najsiromašnijim državama i treba priznati da su i kad pogledamo sami sebi u oči i priznamo da su korporacije i u Europskoj uniji i u čitavom svijetu znači na kugli zemaljskoj iznad država i da novac sve može, da profit pobjeđuje Vlade i najmoćnijih država, tad ćemo shvatiti da naša borba protiv GMO organizama će biti vrlo teška i da rezultati će biti vrlo mršavi. Hraniti se zdravo, ona parola je čista prošlost jer GMO će nas preplaviti i gotovo da tu nema brane, branu je trebalo raditi ponavljam u vrijeme kada se pregovaralo sa Europskom Hvala lijepa. Imamo tri replike. Idemo prvo poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Gospodine zastupniče ne znam tko ima prste u kloniranju boškarina, ali znam da u toj bizarnosti Jakovčić nema svoje prste. U mnogočemu drugome da, ali u ovome sigurno ne i to mu nitko ne može imputirati. O nekim rabotama npr. od načina preuzimanja medija, kontrole medijskog prostora u Istri, medijskog reketa da, ali o kloniranju boškarina njegov stav je identičan mom i vjerujem vašem i velike većine zastupnika u ovome domu. Jučer sam bio na jednoj tribini posvećenu prilikama Novom listu. I mogu reći samo jedno da medijski standard u tom listu i koji egzistira u primorsko goranskoj županiji, Istra nažalost neće dostići ni za 103 svjetlosnih godina.

Ja jesam isto kao i vi i kao što ste rekli gospodin Jakovčić protiv kloniranja boškarina i protiv kloniranja uopće protiv kloniranja i protiv GMO hrane. A što se tiče ovog Novog lista sasvim sigurno treba reći s ove govornice da treba sačuvati Novi list, da država treba sve učiniti kako bi Novi list egzistirao i kako bi maknuli razni …/Govornik se ne razumije./… koji izvlače iz medija profite kako bi se bavili unosnijim građevinskim poslovima i kako bi zatrovali medijski prostor. Ovo što se radi u Novom listu sasvim sigurno da je upereno ne samo protiv Novog lista, ne samo protiv novinara nego je upereno protiv demokracije u Hrvatskoj, protiv čitavog medijskog prostora. Netko želi svjesno uništiti jedne dobre novine. **Leko, Josip (SDP)** Najprije bez …/Govornik se ne razumije./… upozorili su me iz druge strane. Poštovani zastupnik Igor Češek replika. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Kolega Vukšiću mogu se složit sa skoro cijelom vašom raspravom. Vi ste govorili o suživotu između GMO proizvoda i konvencionalnih poljoprivrednih proizvoda. Miroljubivog suživota nema, nemoguće je. prirodni oprašivači vjetar i kukci ne poznaju razliku između GMO proizvoda i konvencionalne poljoprivrede ili još gore ekološke poljoprivrede. A sami se volimo hvaliti da je u ekološkoj poljoprivredi budućnost. Dakle, vidimo i sami da cijela Europska unija praktički plaća duplo veću cijenu za organski uzgojene proizvode. Ako smo se opredijelili kao takvi i to nam je cilj povećati proizvodnju ekološku i organsku onda dakle Hrvatska mora biti GMO free zemlja.

a nećemo i nismo, očišćena zemlja od GMO-a, znači čista zemlja sa konvencionalnim uzgojem susjedstvu susjedstvu kao što ste rekli oprašivači nemaju niti oči niti znaju šta je GMO hrana. Ne možemo postaviti neke brane i neke zidove. zato sam rekao da će borba protiv GMO-a biti gotovo nemoguća i ona je već izgubljena. I koliko god mi ovdje sa govornica vikali da smo protiv GMO-a, GMO nas je okružio, GMO-a je sve više u Hrvatskoj i velike korporacije inzistiraju na tome i to je unaprijed izgubljena bitka. Poštovani zastupnik Ivica Mandić, replika. **Mandić, Ivica (HNS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Vukšić sa vama se gotovo u najvećem dijelu slažem. Ali ono što je sigurno a što ste vi u ovoj replici rekli da genetski modificirana hrana stiže u Republiku Hrvatsku, da li protiv mesnih proizvoda, da li preko drugih. Ono što je zadatak nas u ovom Visokom domu, sigurno osigurati građanima da znaju što konzumiraju. I obaveza isticanja na svakom proizvodu taj proizvod ima porijeklo od genetski modificirane hrane. Jer koliko znam Brazil, Argentina, velika polja soje, to je sve genetski modificirana a mi veliki dio proizvoda dobivamo baš, mesnih proizvoda iz tih dijelova svijeta. Pa bi bilo svakako dobro da građani dobiju informaciju a onda građanin po svojoj želi može da li će uzeti tradicionalnu, ekološku, organsku hranu i da on odlučuje sam. Znači bitno je dati građaninu pravu informaciju što se sadrži u određenom proizvodu koji je na tržištu u Hrvatskoj. Uglavnom Hrvatska je još uvijek

koje bi trebale biti istaknute čitkim velikim slovima i trebalo bi u dućanima biti kao što piše u nekim restoranima ovdje je pušenje dozvoljeno ili ovdje pušenje nije dozvoljeno. Čini mi se koliko god se mi sada opirali da će uskoro na svim dućanima pisati ovdje je sve GMO.

Kolegice i kolege, predsjedniče Hrvatskoga sabora, pozdravljam zamjenika ministra zdravlja gospodina, odnosno pomoćnika ministra zdravlja. Vrlo mali zakon, izmjene zakona u jednom članku, sve su kolege prije toga rekle šta je suština ovih izmjena, dakle usklađuje se nadležnost inspekcijskih poslova i ta nadležnost se sada prebacuje na Ministarstvo poljoprivrede. I tu smo stali. Dakle onda ne bi morali više raspravljati o ovim izmjenama zakona. Ne bi morali kada to ne bi bila po nama jedna vrlo interesantna tema o kojoj se do sada nije previše u medijima razgovaralo. Dakle, GMO hrana, upotreba GMO hrane, proizvodnja GMO proizvoda. U svakom slučaju da o ovom svemu treba da razgovara struka a to su prije svega genetičari, odnosno molekularni biolozi u najmanju ruku. Mi svi možemo laički o tome razgovarati i reći nekakvo svoje stajalište. ja ću upravo i reći kao laik nekoliko stvari do kojih sam došao analizirajući iskustva i mišljenja akademskih, pojedinih akademskih krugova iz svijeta. Čisto da bih potakao na razmišljanje činjenicu šta je to GMO i šta nas u budućnosti vjerojatno čeka a u skladu sa onim što su kolege ispred mene upozoravali. Po definiciji genetski modificirana hrana su biljke, voće i povrće, usjevi koji se dobivaju križanjem gena različitih vrsta biljaka kako bi se od takve biljke dobila neka nova, bolja svojstva, svojstva, veći urodi, veći plodovi, ljepši izgled, manja mogućnost kvarenja, a time vjerojatno i nešto niže cijene. I to je definicija GMO hrane i sve bi to bilo idealno kad bi to stvarno tako i bilo. Prva analiza koja je provedena na našim prostorima kaže da bi svega 7% naših ljudi ispitanika, konzumenata, konzumiralo GMO hranu, 58 ih ne bi konzumiralo kada bi imali mogućnost da to biraju. To je vrlo interesantan podatak. Najviše odbijanja GMO hrane, GMO proizvoda pokazali su ispitanici u Dalmaciji, čak 68 i u sjevernoj Hrvatskoj čak 62%. I to vjerojatno govori o činjenici da se na tim prostorima drugačije razmišlja o nekakvim aspektima kvalitete hrane. Isto tako ispitivanja u svijetu kažu sa stanovišta koristi mogu se pročitati i mišljenja da genetski modificirani usjevi ne pružaju korist farmerima u svijetu, umjesto toga utvrđeni su mnogi problemi kao što je povećana upotreba herbicida, nejednake performanse, loša ekonomska dobit za farmere. Ali isto tako se ukazuje da pored toga jačanje korporativnog monopola na hranu ima za posljedicu i osiromašivanje porodičnih farmi širom svijeta, a ovo je činjenica da suština uvođenja GMO hrane jeste jačanje korporativnih monopola na hranu. Sljedeće istraživanje ukazuje na činjenicu da korištenje GMO hrane povećava rizik rizik od alergija u ljudi i domaćih životinja koji konzumiraju takvu GMO hranu. Pa onda imamo rezultate nekoliko naučnih studija koji su pokazali da alergijske reakcije u pojedinim slučajevima mogu biti i fatalni. Zabilježen je recimo porast alergijskih reakcija za 50% više nakon početka korištenja GMO soje u Velikoj Britaniji, Irskoj i SAD-u. Zbog iznijetih Zbog iznijetih činjenica Britanska medicinska asocijacija uputila je otvoreni poziv za zabranu daljnjeg širenja GMO usjeva i hrane, dok je ugledni britanski naučnik sir William Asher koji je predsjednik Upravnog odbora za nauku i obrazovanje Britanske medicinske asocijacije otvoreno otvoreno prozvao GM hranu frankensteinskom hranom. Dakle to je stav takvog jednog uglednog akademika. Isto tako imamo iskustvo iz Francuske koji su krajem prošle godine rezultati prve dugoročne studije o efektima ishrane GMO sjemenom u svijetu, uradio je tim naučnika Francuskog univerziteta Cayenne. Ova studija je pokazala da Monsantov kukuruz u klasi NK 603 kao najkorišteniji hibrid na svijetu, dakle njihov hibrid koji se uz njega koristi a to je raundap. Inače njegova upotreba je komercijalizirana u Europskoj uniji, korišteni nezavisno ili združeno, izazivaju tumore, poremećaje imunosistema, hormona i čitav niz drugih poremećaja koji dovode do prerane smrti. To je istraživanje Francuskog univerziteta Cayenne prošle godine. Organizacija Green Peace objavila je publikaciju "Vodič za kupce" u kojem je predstavila većinu proizvođača hrane i označila one koje sadrže GMO, svjetskih proizvođača hrane. Ja naravno s ove govornice neću reći koji su to ali činjenica jeste naši ljudi moraju znati da se GMO hrana nalazi u ketchupima i sosevima, da se nalazi u supama, kesicama, kockicama, u konzerviranim supama, da se nalazi u vegetarijanskoj hrani. GMO se nalazi u začinima, dodacima, GMO se nalazi u pićima, u svim vrstama piva, kavi, Pepsi, Coli recimo itd. GMO se nalazi i u pekarskim dodacima. Znači da je GMO bez obzira na našu želju da ili ne, on je već kroz proizvode tih svjetskih firmi, proizvođača prisutan ovdje na našem tržištu. Sljedeća istraživanja i sljedeće pitanje je nauka postavila vezano za tvrtku Monsanto, odnosno njihovu čuvenu soju. O tvrtci Monsanto se može dosta toga pričati, nije sad prilika, dakle sa stanovišta poljoprivrednika GMO soja tvrtke Monsanto koja je nekakav obećavajući model za proizvodnju soje u cijelome svijetu, ništa veći prinos nije od uobičajenog, čak štoviše sve Monsantove GM sorte imaju jednu jedinu prednost, one su otporne na vlastite herbicide raundap. sva je filozofija u onome što je kolega Vukšić rekao, u velikim monopolskim proizvođačima hrane koji žele monopolizirati osnovnu stvar, a to je proizvodnja strateških sirovina, a to je proizvodnja hrane.

zastupljeni u svijetu, uništeno je više od 40 hiljada sorti hibrida stvaranih evolucijama tokom ovog vremena ili naporima stručnjaka u brojnim institucijama širom svijeta. Prema tome, cijelu jednu naučnu tekovinu mi smo sveli na 40 modela GMO hrane koje kontroliraju dvije do tri korporacije u svijetu.

u Vijeću za europske poslove vođena je rasprava o odobravanju uzgoja GMO kukuruza otpornog na kukce Pioneer 1507 kojeg je razvila kuća DuPont. Protiv toga je bilo 19 zemalja članica među kojima je bila i Republika Hrvatska. No međutim, tih 19 zemalja članica nemaju kvalificiranu većinu da odbace prijedlog i u tom slučaju po principu komitologije Europska komisija morala bi donijeti sama odluku o odobravanju te vrste GMO proizvoda u roku od 24 sata. I onda se postavlja pitanje kakva je to apsurdna situacija da većina zemalja protiv uvođenja takvog GMO proizvoda, da je Europski parlament protiv takvog uvođenja GMO proizvoda, a Europska komisija želi bez obzira na ovo protivljenje da se takav GMO proizvod uvede na tržište Europske unije. Prema tome, ovo ukazuje na način kako funkcionira Europska unija i naravno ovo ukazuje na način, na na činjenicu da postoji izuzetan interes za zaštitu određenih monopolskih svjetskih proizvođača GMO sjemena koji će sutra vjerojatno biti obrazac korištenja na našim njivama. Prema tome, zaključak je jedan. Ako želimo zadržati stratešku proizvodnju u našim rukama, osnovnu stratešku proizvodnju, a to je proizvodnja hrane duboko moramo razmisliti o utjecaju GMO politike koja se u okviru Europske unije nameće članicama Europske unije. U svakom slučaju ćemo ove izmjene zakona prihvatiti. Hvala lijepa. Imamo sada nekoliko replika. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković, replika. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Horvat, evo uistinu sam suglasan sa vama u ovom dijelu gdje ste govorili i mislim da je bilo potrebno danas naglasiti i ovaj dio GMO-a baš na ovaj način na koji ste vi prezentirali da i saznamo nešto. Danas su možda neke teme koje bi trebale biti brzo i sadržajno su dosta kratke, ali ovo je itekako bitno i važno važno područje. Vi ste upozorili naravno i na one štetne momente koji mogu biti posljedica upotrebe GMO hrane. Ja želim o tom govoriti jer dolazim iz županije koja je prva se uključila na onu zelenu listu slobodna od GMO-a. Ali u svakom slučaju stoji sve ovo što ste rekli i sve ove štetnosti potencijalne opasnosti koje proizlaze. Naravno spominjali ste u tom dijelu i spominjali ste upotrebu herbicida, pesticida u tom dijelu. Naravno da smo mi u tim okolnostima upućeni na naš način proizvodnje na konvencionalan način o čemu je govorio kolega Vukšić uz evo i upotrebu tu ovih i sredstava o kojima sam rekao. Ali gledajte što se događa? U toj praznini, u tom svemu mi smo prije kratkog vremena raspravljali u ovom Visokom domu o upotrebi pesticida i donesli obvezujuće određene mjere za naše poljoprivrednike koji moraju poći sa edukacijom o načinu primjene, skladištem i sve ostalo. I gledajte u čemu je problem. Sad u tim, da olakšamo našim poljoprivrednicima pravilnik o toj primjeni još nije donesen. Bit će donesen negdje u šestom mjesecu koliko ja znam. Mi smo se u jedinicama lokalne samouprave uključili da pomognemo našim poljoprivrednicima da budu educirani, da mogu primjenjivati kvalitetno i kako treba, a ovdje se čeka. Pa to su nedopustive stvari, to se ne smije događati. To je to. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mile Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se kolega. Ja sam samo htjeo da kažem, imam nekakav dojam da cijela ova stvar ide strateški u dva koraka. Dakle, prvo se prvo se na nivou velikih korporacija i na nivou Europske unije uvodi obavezno korištenje određenih GMO sjemena, a iza toga naravno za sobom to povlači i ciljano korištenje određenih pesticida, herbicida i svega ostaloga, jer jedna stvar zajedno sa drugom ide u paketu. I nije to slučajno da je to tako. Da li ćemo se mi educirati, vjerojatno hoćemo. Međutim, puno je veća opasnost ova koja dolazi od karaktera GMO hrane o kojoj sam ja sad govorio. naš narod je vrlo vitalan i žilav i on će se pripremiti za ovu vrstu proizvodnje. Pitanje kakve su, koje su strateški dugoročne posljedice korištenja ovakvih sjemena i ovakvih zaštitnih sredstava za ta sjemena. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Horvat, vi ste rekli u svom izlaganju da će nadležnost kontrole preuzeti Ministarstvo poljoprivrede, ja si postavljam onako pitanje slušajući vašu raspravu, a tko je kontrolirao u ovom periodu kako je Državni inspektorat ukinut. Mi smo u vremenu proljetne sjetve. Jesu li se možda iskoristili ti prostori bezakonja da u Hrvatsku i dođe nešto od takvih proizvoda. A ono što mene kad ste već spomenuli taj dio oko Ministarstva poljoprivrede što mene interesira, možda vi više o tome možete znati. Ja ne mogu baš iščitati, ali ovdje se radi stvarno o području gdje bi morali i građani jasno znati pa i mi kao zastupnici koja je to točno inspekcija, kako se ta inspekcija točno zove koja će kontrolirati GMO. Možda ako imate slučajno kakva saznanja, evo ja bih vas molio još malo dopunskih pojašnjenja. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mile Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se kolega Hrg. Dakle, pravo pitanja ste otvorili. Ja sam samo Ja sam samo pročitao ovo što je u izmjenama napisano i ovdje piše: "Nadležna inspekcija za kakvoću hrane središnjeg tijela državne Uprave za poslove poljoprivrede." tome, bilo bi stvarno dobro da nam se predlagatelj, da ovdje kaže da definira koja je, koji je to organ, koje je to tijelo, kako misli raditi, da li je ekipirano. Ja sam ovo shvatio u kontekstu prethodnih zakona gdje smo mi to sve skupa tako već unaprijed uredili pa smo ukinuli inspekciju, pa smo je prebacili na razna Da li je to dobro ili nije to je sad svršen čin. Mi sad sa pozicija današnje tačke raspravljanja kažemo ovo je svršen čin i ovako se mora uskladiti. Ali bi bilo dobro da nam se kaže definicija tijela unutar ministarstva koje će se baviti inspekcijskim poslovima. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Krešimir Bubalo, replika. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Horvat HDSSB je ovih dana jasno progovorio, dva tjedna da zatvorimo granice bili bi vjerojatno gladni jer veliki je uvoz upravo u Hrvatsku i meni je pitanje sad tko je kontrolirao prekogranični prijevoz prošla tri mjeseca, ali isto tako i postupanje s GMO-om? Zašto to govorim? Zato što godinama mi u Osijeku imamo i Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo i možemo kontrolirati GMO, ali ono što je najvažnije koja je granica GMO-a u određenom ili sjemenu ili proizvodu? I tko postavlja tu granicu? A onda ne možemo reći da nismo jeli GMO u prošlim mjesecima ali isto tako i da nije sađeno na našim slavonskim i baranjskim poljima GMO sjeme. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mile Horvat. i proizvođača renomiranih, brendiranih stranih tvrtki jer su uglavnom na našem policama strani dobavljači. Vidjeli bi da u svakom od tih proizvoda ima GMO komponenti. Prema tome, mi možemo generalno tvrditi kao zemlja da nemamo GMO proizvodnju, popis popis tih proizvođača to demantira. Nažalost je to tako. Ja sam rekao da mi nismo svjesni da svaki dan konzumiramo najveći dio proizvoda koji sadrže GMO komponentu, a kada bih mogao, a ne smijem zbog reklamiranja, odnosno anti-reklame pojedinih tvrtki pročitati, iznenadili bi se kad bi vidjeli u čemu sve imamo GMO danas. Poštovani zastupnik Boro Grubišić u ime kluba HDSSB-a u Hrvatskom saboru. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Čini mi se da kako ono kaže Bosna šaptom pade tako i mi u Hrvatskoj položismo oružje bez ispaljenog metka pred navalom GMO organizama, dakle GMO hrane. Zašto to kažem? Pa zato što Hrvatska ili hrvatski građani nabave, kupe, pribave hrane u visini od 23 milijarde eura godišnje. A od toga je 15 milijardi eura iz uvoza. Odnos prema GMO usjevima i GMO hrani znamo i čitamo iz raznih radova, znanstvenih istraživanja koja su vrlo često kontradiktorna. Industrija, s pravom se može reći industrija GMO hrane, ne kao što netko voli reći bankarska industrija, ovo je baš industrija GMO hrane i GMO sjemena, usjeva je vrlo moćna. To su korporacije koje su udružene na nivou gotovo svih kontinenata. Samo da napomenem da korporacija koja je nastala u SAD-u već je mislim da je gospodin Horvat spomenuo njeno ime ali ovdje nije za ovom govornicom mjesto da spominjemo ili reklamiramo pak ta imena je uspostavila u SAD-u da ne kažem monopol a u EU je to polako ulazilo od 1998. godine. Europski parlament i Europska komisija ne mogu naći zajednički jezik. U Europskom parlamentu zastupnici, njih 751 koliko ima, dakle kod zastupnika preteže mišljenje anti GMO, da skratim, dok Europska komisija očito pod određenim može se reći pritiscima jednostavno drugačije razmišlja. Gdje je nama mjesto, pošto smo članica EU i kamo mi to smjeramo i što možemo učiniti? Dakle, kada gledate nedjeljom, a volim pogledati ja mislim da i još neki od kolega ovdje, dakle onu poljoprivrednu emisiju "Plodovi zemlje" nekada je ona počinjala odmah poslije vijesti, pardon Dnevnika podnevnoga u 12,05 danas ona počinje gotovo u 12,40. Zašto tako kasno počinje? Pa zato što prije toga barem pola sata nas bombardiraju reklamama poljoprivrednih ne proizvoda ne proizvoda nego i prije svega sjemena, pesticida, herbicida i svih ostalih sredstava koja se koriste i koja preporučuju raznorazne firme poglavito one iz inozemstva. neću opet govoriti imena ali znamo svi oni koji gledaju. Pogledajte samo koliko je u tih pola sata se izreda firmi koji preporučuju razna sjemena, herbicide, pesticide i sve ono što slijedi iza toga. Tako da čekajući tu emisiju se nagleda čovjek svašta. GMO sjemena, hrana i ostalo su nastali iz težnje kažu za većim prinosima. To je bio osnovni cilj proizvodnje GMO usjeva. Što znači GMO? Dakle, to su genetski modificirani organizmi. Organizmi, dakle radi se o biljkama i životinjama. Iako ima inženjeringa i danas i započelo je i kod ljudi Danas se inzulin proizvodi putem određenih dakle GMO operacija na na ešerihiji i iako je inzulin nema svoj Dna ali se na operacijom na DNA ešerihije coli proizvodi inzulin. Danas evo slušamo o pokušajima kloniranja boškarina kako reče jedan kolega. Danas se pokušavaju geni iz aplicirati u genetsku strukturu svinje kako bi se u tom procesu stvaranja mesa i ostalih proizvoda od svinje proizvodile omega tri masne kiseline a ne zasićene masne kiseline pa bi onda čvarci i orasi bili otprilike i jedni i drugi sa nezasićenim masnim kiselinama. Vrlo zanimljiva teorija. Neću govoriti o onoj, o križancu svinje i stonoge, to je već bilo na ovom Hrvatskom saboru. Škotski institut je vršio istraživanja o GMO krumpiru koji je prepun takozvanih proliferanata dakle tvari koji odmažu odnosno pardon potiču rast tumora ali ipak i tzv. lektina koji odmažu probavu pa onda nakon takvog konzumiranja takvoga krumpira imate osjećaj napuhanosti, dakle slabog rada probave, gubite i apetit itd. Štošta se radi u tim GMO laboratorijima, da usput spomenem da su svih 30 znanstvenika iz Škotskog instituta pošto je bio financiran samom samom firmom koja proizvodi taj GMO krumpir dobili otkaz. Odmah su nakon toga saznanja i objave rada u svjetskim časopisima trenutno dobili otkaze. sada mi imamo priliku raspravljati o GMO hrani, o tome tko će nadzirati i kontrolirati tu hranu, Ministarstvo poljoprivrede iako se dobro zna da su i za ove klimatske promjene koje su danas evo vidljive svakome, za povišenje temperature krivi sami ljudi. Tako ćemo i za posljedice koje će nastati a i već sada je poznato iz medicinskih istraživanja počevši od razvoja alergija u nivou u nivou od 50% u odnosu na raniji, počevši od pada imuno sustava, od povećanog broja neoplazmi, dakle tumora, novo tvorevina, ajmo da kažem jezikom građana, ljudi, dakle ljudi, hrvatskih ljudi dakle za te posljedice za koje još uvijek nemamo dovoljno informacija jer su primjena GMO nije u tako u tako velikom vremenskom razdoblju da bismo doznali što sve je posljedica primjene GMO hrane kod ljudi. Hrvatska sa 4 milijuna i oko 300 tisuća stanovnika uz sve ono što nam je Bog do što kaže u Gundulićevoj Dubravci ima mogućnosti da i uz konvencionalnu hranu iz sjemena, da uz sve ono što imamo i od ranije bez upotrebe GMO prehranimo i dvije Hrvatske i osam milijuna stanovnika. Nažalost ne znam kome očito je stalo i ove naše da kažem malo tržište od 4 milijuna i 300 stanovnika sad relativno dobrim i velikim površinama i ne zagađenim površinama u RH sa velikim brojem da kažem poljoprivrednih površina, da ih zagadimo GMO proizvodima. Jasno da taj krupni kapital i korporacije koje rade na tome imaju velikoga utjecaja i prije svega novčanog, to je kapital, on ne bira granice i ne bira mjesto svoga djelovanja. Kako se možemo suprotstaviti tome, pa jednostavno konsenzusom, dakle konsenzusom svih nas s obzirom na ova upozorenja koje smo govorili i prije kada smo govorili o GMO hrani, dakle zatim o pesticidima i herbicidima i ostalome da se svi jednostavno složimo u Hrvatskom saboru, ja se nadam da Vlada neće imati u tom slučaju ništa protiv kao što Europska komisija i Europski parlament imaju različita mišljenja. ukoliko smo bili svi jedinstveni mogli bismo donijeti i ovakve zaključke, izglasati ovakav stav da Hrvatska bude slobodna od GMO organizama. Netko je ovdje rekao ili pak u materijalima piše da GMO usjevi potpomažu raznolikost, diverzificiranost vrsta što nije točno a najbolji podatak je taj da je evo kako je rekao i kolega prije mene 40 tisuća izvornih starih sorti uništeno

Ima niz primjera primjene genetski modificiranih organizama na svim kažem usjevima, sjemenima ili pak životinjskim organizmima i evo ovdje piše da će Ministarstvo poljoprivrede označavati, samo označavati GMO proizvode koji sadrže ili sastoje ili potječu od GMO na razini maloprodaje a to znači onih 0,9% više od 0,9% GMO sastava toga sjemena sjemena ili pak sadnice ili pak životinjskog organizma tada će se to ili pak hrane porijekla sa više od 0,9% GMO-a, da će biti označeno šesticom, fontom kao što i inače se to radi da bi se prikrilo ili sakrilo zapravo GMO. Kolega je rekao da danas gotovo da nema piva u Hrvatskoj, a većina njih je uglavnom u vlasništvu stranih, dakle i pivovara, a da popijete pivo, a da niste unijeli dio GMO-a počevši od onih supstrata i sastojaka od kojih se pivo pravi da bi se povećala proizvodnja piva, onda je potreban i bolji prinos pivskog ječma ili pak hmelj ili što već ide u pivo, dakle da bi se povećao prijenos, onda se genetski modificiraju i sirovine za proizvodnju piva. Jednostavno imam osjećaj da se nismo dovoljno jasno i aktivno oduprli ovom prodoru, navali GMO organizama na Hrvatsku i da smo zapravo pomalo šutke i ovdje u Hrvatskom saboru bez neke velike rasprave i bez neke velike ili žučne diskusije položili oružje što mi se svakako ne dopada. S obzirom da je zakon zapravo ista tehnička mjera kao i ono što je bilo prije na dnevnom redu, a o Državnom inspektoratu smo se već izjasnili ranije i protiv ovoga zakona će HDSSB biti protiv ili protivan. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Idemo na replike. Poštovani zastupnik Frano Matušić, replika. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Grubišić, rekli ste da su često studije i rezultati studija kontradiktorni, ali ja ne bih rekao da je tako. Studije koje rade neovisni instituti i koje rade doista neovisni stručnjaci, biokemičari pokazuju uvijek štetnost i štetno djelovanje genetski modificiranih organizama. Dakle, one u pravilu dokazuju tvrdnju da je riječ o hrani koja štetno djeluje na ljudski organizam. Vi ste spomenuli slučaj sa krumpirom u Škotskoj, gdje je čak i Tony Blair kao što se moglo vidjeti iz medija, reagirao nakon čega je dotični, jedan od najboljih svjetskih biokemičara dobio i otkaz i zabranjeno mu je predavanje u školi. Dakle, riječ je o industriji koja očigledno ima vrlo jak utjecaj na političku sferu. Jedan od zadnjih studija koji se tiče kukuruza genetski modificiranog koji se upotrebljava, koji je odobren za ljudsku upotrebu u SAD-u, nedvojbeno istraživanje nedvojbeno istraživanje dokazuje da šteti ljudskom organizmu i da uzrokuje rast tumora i ubrzanu smrtnost. Dakle, nedvojbeno riječ je o hrani koja je dozvoljena za upotrebu u SAD-u. Dakle, ja mislim dok mi ne budemo imali … da doista, po onoj staroj izreci, hrana nek' vam bude lijek, odnosno lijek nek' vam bude hrana, do tog trenutka nećemo ozbiljno shvaćati koliko je važno zapravo da osnažimo što je moguće više našu poljoprivredu na način da se pristupi znanju, da doista dođemo do kvalitetnih proizvoda, ekoloških, bioloških. Rekao bih najnaprednije metode koje imamo, recimo u Njemačkoj, biodinamička poljoprivreda koja zahtjeva istina puno znanja, ali kvaliteta tih proizvoda je iznad kvalitete koja postoji na tržištu

od vašeg mjesta prebivališta, dakle sjevernije malo postoji jedan profesor i institut jedan, dakle u jednom većem gradu od onog što je Dubrovnik, koji je upravo, dakle naš domaći čovjek, koji je govorio i koji je pisao o tome da Hrvatska bude i prednjači u GMO istraživanjima i proizvodnji GMO organizama, pročitao sam prije pola sata, sat vremena o tome pa zbog toga sam rekao da su kontroverzni, kontroverzna su istraživanja i stavovi i to visoko, ne samo obrazovani, nego visoko pozicioniranih stručnjaka u svijetu. A što se tiče maligniteta i incidencije, incidencije, dakle pojavljivanja malignih bolesti i od GMO krumpira, o čemu sam govorio i od GMO kukuruza, to je dokazano. Opet imate i vani stručnjaka koji se jako zalažu, ali vjerujem, a ne mogu dokazati, vjerujem, dakle koje financije? Ovi u Škotskoj koje je financirao Monsanto dobili su otkaz, svih 30 stručnjaka iz Škotske. Poštovani zastupnik Dražen Đurović, replika. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Vi ste kolega govorili o genetski modificiranom inzulinu, no ovdje je zapravo tema samo genetski modificirana hrana, nije upitno da se genetske modifikacije koriste na razno raznim područjima primjene, ali ovdje je fokus samo na hrani. A kada je riječ o toj hrani, nema boljeg primjera, ne treba nam velika istraživanja već zapravo populacijska istraživanja u onim državama i prikaz iz onih država gdje genetski modificirana hrana već desetljećima u uporabi, a to je u prvom redu SAD. Imate iz SAD-a vrlo opsežne i detaljne prikaze statistika što se događa sa populacijom, što se događa sa kroničnim bolestima u SAD-u, što se događa sa kardiovaskularnim bolestima i cijelim nizom novih bolesti koji se pojavljuju u toj populaciji, a nema ih primjerice u takvom udjelu u europskoj populaciji ili u hrvatskoj populaciji. I mogu oni lijepiti markice o nepušenju koliko hoće u SAD-u, ali im to ne pomaže zbog načina kako se hrane i upravo zbog načina i te hrane, GMO hrane koja je nažalost jako proširena u toj populaciji, nisu ljudi krivi, već im jednostavno to tržište gurnulo, oni danas imaju … i kardiovaskularne bolesti u u takvoj ekspanziji i takvom rastu kao što nije zabilježeno nigdje praktički na prostoru primjerice EU. Mi smo kao klub ukoliko se sjećate predlagati ukoliko već ne možemo spriječiti tu GMO hranu koja već dolazi na naše tržište u raznim oblicima da se barem u naše zakonodavstvo ugradi, a što nije suprotno uredbama Europske unije da se jasnije i vidljivije označe ti proizvodi. No, predlagatelj je to bio odbio u našem amandmanu prije nekoliko mjeseci. **Leko, Josip (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo kolega Đurović što ste me i podsjetili na onu raspravu koju smo vodili ovdje prije 6 mjeseci i bitku da se barem jasno i vidljivo označi dakle GMO hrana. Ono što ste govorili o Sjedinjenim Američkim Državama, pa razvidno je i iz, evo ako gledamo nekakav Oprah show, onaj Jerry itd. pa vidite da je postotak adipoznih, dakle debelih ljudi u SAD-u iznimno visoku u odnosu na ostale države, to to je patološka debljina, to su ljudi koji imaju 180 kila, 150, 100, 200 kila nevjerojatno. Jasno da to povećava incidenciju srčanih bolesti i drugih bolestiju, šećerne bolesti. A kad ste govorili već o inzulinu jasno da inzulin nije hrana ali je, služi za utilizaciju dakle hrane koju čovjek pojede. Pa sam samo spomenuo kao jednu od dvojbi gdje se ljudi, gdje znanstvenici lome koplja o tom inzulinu proizvedenom dakle, onom životinjskom, bio je goveđi i svinjski itd., a evo ovaj je čak proizvodne iz da kažem određenih genetskih mutacija na escherichia coli, jel jednoj bakteriji, gram negativnoj pri tome. Poštovani zastupnik Tomislav Žagar replika. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Grubišić evo danas su gotovo svi govornici pa i vi ste bili među njima se složili oko toga da je genetski modificirani organizmi tj. hrana da je štetno. I tu, zapravo i sami ovako na prvu, budući da sam kao čovjek uplašen zapravo svih posljedica koje mogu proisteći iz konzumacije takvih, takve hrane. Međutim, i sami ste rekli da nas nemamo dovoljno podataka oko toga koliko zapravo štetnosti može izazvati genetski modificirana hrana. Istina ovdje to danas spominjete u, francuski znanstvenici su na pokusu sa štakorima utvrdili štetnost izazivanja tumora. Ono što je suština replike koju želim reći je da znanost napreduje. Mi se možemo ovdje složiti, možda i paketom zakona u budućnosti, možemo ukloniti genetski modificirane organizme iz upotrebe. Da li ćemo to na taj način da mi ne proizvodimo takvu hranu ili da spriječimo uvoz takve hrane. Međutim, znanost nećemo zaustaviti. Mislim da ta borba nije ni toliko trivijalna ni jednostavna. Spomenuli ste i proizvodnju ljudskog proteina inzulina. Sigurno da je to jedan od pokazatelja da genetski inženjering može biti i imati pozitivne strane. Zagovornici, a nema ih malo, postoje znanstvenici koji pa čak sve protivnike nazivaju da su zaostali, da jednostavno ne razumiju stvari pa zato se bune. Možemo reći da je situacija dosta složena, čeka nas teška borba što će zapravo, a vi sami ste rekli trebat će dugo vremena proći da se vide zapravo učinci svega ovoga što se danas događa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega žagar, dobro ste analizirali ono što sam rekao, ali unatoč svih dvojbi znanstvenika oko GMO hrane, unatoč svih rezultata koje su, i posljedica, koje su sada evidentne, onome što je govorio kolega Horvat alergije, pad imuniteta. Evo u Americi imamo zaista ogroman postotak velikih ljudi, pa pogledajte snimke iz New Yorka i aktualne i one iz emisija popularnih američkih, Jerrya, Oprah show itd. Pogledajte koliko debelih ljudi tamo sjedi. Dakle, tamo nije, nisu dovedeni samo debeli ljudi nego populacija koja je izabrana onako ad hoc. Prema tome, ja sam ipak s obzirom na to da dolazim iz Slavonije, ne samo zbog toga, nego i po prirodi konzervativac, dakle poput još nekoga u Europskom parlamentu. Ali, dakle po pitanju GMO rađe bih, ja se nadam da i, a i vi pojeli ono što nije, što nema utjecaja GMO-a nego ono što nego ono što ima, priznajte i sami. jeftinija je zamjena, a obično pošto se radi o uvozu, poznato nam je kolika je proizvodnja GMO kukuruza u svijetu i kako se taj kukuruz koristi. U njega je praktički instaliran gen bakterije bacillus …/Govornik se ne razumije./… kako bi bio otporan kukuruz na zlaticu. No što se ubiti dogodilo, što nam priroda kazuje? Pa priroda sama nam potvrđuje da ta kukuruzna zlatica postala otporna na takav hibrid kukuruza. Dakle, mi čak ni uz GMO proizvodnju ne možemo se boriti protiv prirode. Ali ono što je još više zabrinjava tko koristi takov kukuruz u prehrani? Koristi se naravno u stočarstvu, a možemo i svjedoci smo da u 2013. godini u Hrvatskoj smo proizveli milijun kilograma mlijeka, milijun tona mlijeka manje nego u 2012. godini. Dakle, činjenica da smo uvezli toliko mlijeka više i zabrinjavajuće je da se i djeca hrane s takvim mlijeko, a možemo čak slobodno reći i zapitat se da li je to mlijeko zdravo i GMO slobodno. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Češek u Novoj gradišci postoji tvornica pivskog slada, dakle u našoj županiji Brodsko-posavskoj. Sav njen asortiman odlazi u inozemstvo, u izvoz komplet i od tog pivskog slada se proizvodi pivo u nekoj drugoj državi, dakle u inozemstvo što na to reći? Pa to je upravo neprimjer u smislu izvoza nego proizvodnje na našim poljima koja i koje imamo u svim našim slavonskim županijama pivskog slada koji nema mogućnosti da, ili količina koje bi bile značajne u smislu GMO-a. Što se tiče mlijeka, pa ja bih, ne znam kako bih to nazvao, je li to namjerno ili pak iz nehata uništavanje domaće proizvodnje mlijeka koja je bila milijardu litara, milijardu su bile proizvodnja, milijardu milijardu litara su hrvatske potrebe, 900 milijuna litara smo proizveli 2011., '10., '11. godine a sada je knjiga spala na tri slova, pa je sada to negdje oko 500 milijuna litara ili pola domaćih potreba. I u stalnom je padu jer se farme muznih krava zatvaraju iz dana u dan, propadaju, krave se prodaju idu na prisilno klanje itd.. Hvala lijepa. Iscrpili smo listu klubova zastupnika prijavljenih za raspravu po ovoj temi replike i odgovore. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu zastupnika u trajanju od 10 minuta. Na redu je poštovana zastupnica Marija Ilić, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Sabora i zamjeniče ministra. Naime, prema mojim saznanjima nedavno se 19 država članica Europske unije izjasnilo protiv GMO-a. Pa slijedom toga i Hrvatska držim da ne bi trebala ovisiti baš o svim odlukama u Briselu jer Hrvatska zasigurno ima pravo zaštiti se u potpunosti od GMO-a jer za to naravno ima i uvjete. I na taj način biti spremna na trenutak kada će Europska komisija popustiti pritisku i to svakim danom sve više i koji je u zadnje vrijeme vrlo velik. Prema Direktivi 2001/18 Europske komisije, svaka država članica Europske unije ima pravo donijeti odluku o zabrani prometa GMO-a. I to pravo moramo iskoristiti što prije jer sada se odlučuje što će buduće generacije i naša djeca jesti i konzumirati. GMO kukuruz kao što nam je poznato, već je tu negdje, proizvodi se i uzgaja u Španjolskoj. A uzgoj takvog kukuruza postoji i u Češkoj, Slovačkoj, Portugalu, Rumunjskoj pa i Poljskoj. Hrvatska treba stvoriti jasne mehanizme zabrane GMO-a i odaslati poruku da želi ostati država slobodna od GMO-a. Ne možemo odbaciti mogućnost, odnosno rekla bih činjenicu da konzumiranje GMO hrane ima niz zdravstvenih rizika kao što su to i uglavnom svi prethodnici rekli uključujući oštećenje organa, sterilnost, smrtnost dojenčadi, urođene mane, alergije, povećanje rizika od raka i niza drugih bolesti. Hrvatska ima jedinstvene prirodne vrijednosti i veliku mogućnost za razvoj ekološke proizvodnje hrane i može osigurati prirodnu prehranu budućim naraštajima. Naša zemlja koja kao rijetko koja u svijetu ima uvjete za proizvodnju zdrave hrane oslobođene od GMO-a. Upravo kraj iz kojeg dolazim, Slavonija i Baranja je neiscrpan resurs proizvodnje ekološki zdrave hrane koja može prehraniti ne samo Hrvatsku već i veliki i veći dio Europe. Zato apeliram da se zalažemo onoliko koliko možemo svi za razvoj eko poljoprivrede i njene prednosti u pogledu prehrane i zdravlja ljudi, zaštite okoliša a samim tim dobar rekla bih ekonomski razvoj temeljem proizvodnje a onda i izvoza ekološki zdrave hrane koja se sve više potražuje i i gotovo je trend rekla bih na svjetskom tržištu. Oduprimo se razno raznim korporativnim prije svega profiterima pa nekim europskim odborima, komisijama koje nam jednostavno hoće nametnuti GMO proizvode. Mi imamo kvalitetu zemlje, imamo vodu, imamo sunce i toliko da se proizvodnjom ne bi GMO proizvoda ne bi nikada trebali baviti. Držim da proizvodnja zdrave hrane i našeg turizma može Hrvatsku izvući iz izvući iz krize, dobrim dijelom staviti je na pijedestal rekla bih svjetske sile za proizvodnju zdrave hrane bez GMO-a. Na putu odluke 14 županija slobodnih za sada od GMO-a mišljenja sam da smo dužni napraviti ili stvoriti preduvjete za budućnost Hrvatske bez GMO-a. A naravno ono što je vrlo važno i vrlo bitno je stvoriti mehanizme kontrole na ovom području plasmana GMO-a u našu zemlju na naše tržište, koji kontrole moraju biti rigorozne. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Imamo repliku. 1, 2, 3, 4., 5. Poštovani zastupnik Frano Matušić, replika. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa slažem se s vama kolegice da bi da bi bilo zapravo vrlo bitno da Hrvatska donese jednu takvu odluku da bude zemlja oslobođena od GMO proizvoda i organizama i da u tom smislu pogotovo što se tiče hrane da bi trebala napraviti taj iskorak i da ga možemo napraviti, da je to isključivo na nama hoćemo li napraviti taj iskorak ili nećemo. Pa ja se bojim da je već i sada zbog nedostatne kontrole hrane u Hrvatskoj, proizvoda u Hrvatskoj, ja se bojim da je već i sada prisutan, čak i u onim županijama u kojima se formalno donijela odluka o tome da je županija bez GMO organizama. ja se bojim da zbog nedostatne kontrole već sada imamo prisutne na tržištu i u hrani takvu vrstu hrane, proizvoda koji u sebi sadrži GMO. I u tom smislu doista trebamo osnažiti te institucije koje bi mogle raditi kontrolu, svakodnevnu kontrolu. Činjenica je da najčešće proizvođači hrane koji se koriste velikom količinom herbicida, pesticida itd., da vrlo često oni sami financiraju određena istraživanja i naravno da je rezultat takvih istraživanja vrlo upitan. Mi trebamo jačat neovisne institucije u sustavu, potpuno neovisne koje će svakodnevno kontrolirati sve vrste hrane. Mi jedino na taj način možemo bit sigurni da ćemo doći do kvalitetnih istraživanja, do kvalitetnih rezultata i sasvim sigurno da je budućnost u ekološkoj proizvodnji. Ali ekološka proizvodnja kao što sam već maloprije rekao, podrazumijeva puno više znanja, naravno ulaganje u znanje i sasvim sigurno konačni proizvod će biti znatno skuplji, ali i isplativiji svima onima koji se budu bavili takvom vrstom proizvodnje. Biodinamička poljoprivreda na prvom mjestu, a onda ispod toga organska, ekološka itd. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Marija Ilić. **Ilić, Marija (HSU)** Pa poštovani zastupniče, ja sam u svojoj raspravi i naglasila posebno da ništa bez rigorozne kontrole i slažem se s vama čak u onom segmentu gdje ste rekli da bi zasigurno neovisne neke institucije koje bi se formirale dakle od struke koje bi vršile tu kontrolu, dakle one koje nisu pristrane.

niz bolesti koje su evidentirane kao nuspojava primjene GMO hrane. Dakle ja hoću samo reći sljedeće, nije ni čudo što se pojavljuju te bolesti, ne znam da li je poznat podatak ali je poznat termin ciklon B koji se koristio u drugom ratu kao izuzetan otrov sa posebnom namjenom, da sad ne govorimo, ali je činjenica da je taj ciklon B u nekom razblaženom obliku je korišten kao pesticid, a recimo Monsantno firma ga je '67. uvela kao pesticid u normalnu upotrebu svoju. Pitanje je da li se on i danas koristi, daj Bože da se više ne koristi, ali je činjenica da se unazad godina taj ciklon B kao pesticid koristio. Između ostaloga dakle šta mi onda očekujemo da imamo povjerenje u GMO proizvode, proizvode, sjemena i tako, koju nam nude takve jedne svjetske korporacije, a znamo još neke druge podatke o načinu rada tih korporacija. strah vaš da šta će naša djeca jesti je potpuno opravdan, naša djeca već sad u ketchupu jedu GMO dodatke, u čiliju jedu, jedu u Nestleu, u Nesteu, u lemonu, jedu u onoj hladnoj kavi, irskoj kavi i da ne nabrajam još toga svega gdje se sve ne koristi GMO dodatak. Pitanje je samo naravno granice gdje je ta suptilna granica između koristi i opasnosti od takvih GMO pripravaka. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Marija Ilić. da ulazim u analizu koliko u kojoj biljci, u voćki ili nekom povrću koje svi zajedno kupujemo negdje ima otrova. Ali upravo zbog svega toga bi trebali podržati da se kontrole u našoj zemlji, a imamo uvjete za to, dakle imamo uvjete za proizvodnju zdrave hrane, za proizvodnju hrane koja će ići na izvoz, koja je itekako sada trend na svjetskom tržištu, ali da nama na mala vrata ne uđu upravo otrovi o kojima ste pričali, bi trebala se pojačat kontrola. U potpunosti se slažem s vama. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupnik Branko Kutija, replika. Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Pa kolegice, svoje izlaganje ste počeli sa glasovanjem u Europskoj komisiji, 19 kontra 28, odnosno 19 za, a ostatak je bio protiv. No unatoč tome znate kako je to završilo, znači većina je bila za ali procedura oko autorizacije uzgoja na teritoriju Europske unije GMO kukuruza ići će dalje. S druge strane, Vlada Republike Hrvatske 29. ožujka je donijela uredbu temeljem koje se ukida dosadašnja obaveza proizvođača da označavaju proizvode koji sadrže GMO organizme. E sad spojimo jedno i drugo zajedno, napravimo paralelu, izvucimo zaključak. I kazali ste isto tako da se zalažete da Hrvatska bude zemlja oslobođena od GMO proizvoda. Znači isključivo i jedino vlastitom kontrolom ćemo postići to za što se vi zalažete, ali sada nemamo takvu trenutno situaciju. Ponavljam znači Vlada je donijela uredbu temeljem koje se nema više obaveza označiti proizvode koji sadrže GMO organizme. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković, replika. potencijalnim rizicima, sve ono stoji. I sam dolazim iz županije koja je isto tako u ovoj grupi slobodnih od GMO-a. Ali mene je više potaklo na repliku onaj dio gdje ste govorili da Hrvatska ima uvjete za proizvodnju zdrave hrane, za proizvodnju ekološke hrane, za proizvodnju dovoljne količine hrane. Pa mi imamo potencijale za proizvesti hrane za 25 milijuna ljudi, ali to zahtijeva. Ako je poljoprivreda strateška grana to jasnu strategiju zahtijeva, zahtijeva jasna pravila igre. Ne mijenjanja u tijeku utakmice da se mijenjaju pravila na ovakav način, da se drastično srežu potpore koje su na neki način unaprijedile, podigle proizvodnju. Pa to je bilo očito, proizvodnja je bila dosta visoka, a onda na kraju ovi podaci koje govori kolega Grubišić stoji ne može se na takav način. I ekološka proizvodnja zahtijeva isto tako jasan način podupiranja. podupiranja. Sve to zahtijeva, dakle jedan napor, jasno određenje, a nikako recimo određena lutanja da tako kažem i nespremnosti. Puno puta i ići sada u razini ovih europskih okolnosti, ići sada na dopune, izmjene. To je štetno i to je unazadilo našu poljoprivredu i sad smo zato, jesmo na tim, u tim okolnostima u kojima jesmo. Evo to je problem. To traži pravila igre. Hvala lijepo. Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Marija Ilić. ni jednog zastupnika koji se ne slaže sa tezama o proizvodnji zdrave hrane u našoj zemlji. Mi imamo resurse i mi imamo posebno kad je i sami znate Slavonija i Baranja u pitanju koja je još uvijek dijelom i pod minama, koja se mora očistiti od mina mogla bi biti biti resurs iz kojeg bi svi mogli, dakle čitava zemlja, a i dio Europe kao što ste rekli gdje bi se proizvodila zdrava hrana. nekog svi mi ovdje koji smo imali rasprave i potaknemo na razmišljanje da bi se po tom pitanju i u tom smjeru moglo poći. Pravila i postoje da ih se krše i pravila postoje da ih se mijenja. I šprema tome, svi oni koji koji su dužni da to čuju, evo tu je i zamjenik ministra da čuje i da se usmjere prema nekim pitanjima koja smo mi ovdje u svojim raspravama postavili. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupnik Branko Hrg, replika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice, sve ovo što ste vi govorili je stvarno u redu i čovjek ne bi ništa mogao na to prigovoriti. Samo ima jedan problem. Govorili ste o tome da bi se trebalo oduprijeti velikim korporacijama jer one naravno potiču GMO, uvoz GMO-a da Hrvatska ima potencijal u proizvodnji hrane posebno ekološki čiste hrane. I sada dolazimo do problema. Vi govorite to u ime Hrvatske stranke umirovljenika, članice Kukuriku koalicije koja je napravila zlo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a uništavanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava jednako povećanje GMO proizvodnje hrane ili uvoza. To vam je tako. Pa ja postavljam vama sad pitanje kako ćemo pojačati ekološki čistu proizvodnju ako je od strane vodeće političke stranke u Kukuriku koaliciji nedavno na jednoj raspravi rečeno da je radno mjesto na selu, na OPG-u preskupo i da ih treba smanjiti, da treba zapošljavati u većim sustavima. Da li vi imate snage unutar vaše koalicije nešto na tom planu napraviti i u stvari oduprijeti se pomoći očuvanju OPG-a kako bi se moglo razvijati proizvodnja hrane posebno hrane koja je čista od GMO-a. ja nikad ako imam neku raspravu i ako imam svoj stav i mišljenje ne želim si na taj način poentirati. vaša replika je politički usmjerena, pa valjda ne očekujete od mene da idem u analizu svega što je Kukuriku koalicija do sada rekla, napisala ili donijela neke odluke. Da repliciramo na ovaj način kroz ono što sam ja zastupala, a to je proizvodnja zdrave hrane. Zar mislite da u Kukuriku koaliciji nema ljudi koji zdravo razmišljaju? Zar mislite da je sve zlo u ovoj našoj zemlji poteklo od ove Kukuriku koalicije? Nemojte zanemariti da je 23 godine iza nas koje smo proveli. Dakle, ako tražite krivca onda tražite od 90-tih pa do sada ovdje. Hvala. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu i listu replika i odgovora na repliku. Nema završnog obraćanja. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za glasovanje.